rasprava o nalazu revizije financijske revizije političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. narodski Državni ured za reviziju podnio je ovo izvješće temeljem članka 9.zakona o Državnom uredu za reviziju i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. i izborne promidžbe. Prijedlog ata prijedlog izvješća ste primili. Raspravu o ovom izvješću proveo je Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora. Njegovo izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik Državnog ureda za reviziju? Da. Poštovani glavni državni revizor Ivan Klešić. Izvolite. poštovani cijenjeni zastupnici i cijenjene zastupnice. U skladu sa odredbama Zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe ured je dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 2012. Godinu. Revizijom je obuhvaćeno 25 političkih stranaka, 6 nezavisnih zastupnika i 12 nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. O financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka je izraženo 12 bezuvjetnih i 13 uvjetnih mišljenja. Za nezavisne zastupnike je izraženo 5 5 bezuvjetnih i 1 uvjetno mišljenje, a za 12 nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica izraženo je 9 bezuvjetnih i 3 uvjetna mišljenja. Osim spomenutih revizija ured je izvršio sve aktivnosti vezane uz provjeru i objave godišnjih financijskih izvještaja svih političkih stranaka koje su prema podacima HIDR-e djelovale u RH tijekom 2012.godine njih je 123, 6 nezavisnih zastupnika i svih 867 nezavisnih članove predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Od ukupno 123 političke stranke financijske izvještaje za 2012.godinu je bilo obvezno dostaviti i objaviti na web stranicama 100 stranaka. To su one kojima je vrijednost imovine u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna. Provjerom je utvrđeno da je 39 političkih stranaka dostavilo godišnje financijske izvještaje u propisanom roku dok 61 stranka ove izvještaje nije dostavila ili nije dostavila u propisnom roku. Što se tiče nezavisnih zastupnika oni su svi dostavili ove izvještaje u zakonskom roku. Od 867 nezavisnih članova predstavničkih predstavničkih tijela njih 296 je dostavilo u propisanom roku godišnje financijske izvještaje ili izjavu kojom potvrđuju da nisu obvezni dostavljati ove izvještaje dok je 281 nezavisni član dostavo izvan propisanog roka, a čak 290 nisu dostavili ovaj izvještaj. Vezano uz provjeru objave godišnjih financijskih izvještaja koji su ovi subjekti bili obvezni objaviti do 1.ožujka 2013.godine Državni ured za reviziju je utvrdio da je 37 političkih stranaka objavilo godišnje financijske izvještaje u propisanom roku, a 63 stranke nisu objavile ili nisu objavile u propisanom roku. Od 6 nezavisnih zastupnika 2 zastupnika nisu svoje godišnje izvještaje predali odnosno objavili u propisanom roku. Što se tiče nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica od 867, 133 su u propisanom roku objavila godišnji financijski izvještaj, 102 izvan propisanog roka dok 632 nisu objavila financijski izvještaj. O nepoštivanju odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ured je obavijestio nadležna tijela, a u 63 lokalne jedinice je uputio prijedlog obustave isplate sredstava za redovito godišnje financiranje nezavisnih članova predstavničkih tijela koji nisu u zakonskom roku dostavili ni objavili godišnje financijske izvještaje. Ono što bih želio posebno naglasiti je da ured u svim revizijama obavlja provjeru donatora političkih stranaka i dobavljača roba, te izvoditelja radova i usluga u državnim tijelima, lokalnim jedinicama i svim drugim obveznicima primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi. Gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i cijenjeni zastupnici hvala vam na pozornosti. Hvala i vama glavni državni revizoru. Da li predstavnik Odbora za financije i državni proračun želi izvješće? Ne. Otvaram raspravu. Raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. na redu je Klub nezavisnih zastupnika poštovani zastupnici Grubišić i Kajin. Nema nijednoga, gube pravo na rasprave o ovoj temi. Sljedeći je Klub HNS-a i poštovani zastupnik Petar Baranović. Izvolite poštovani zastupniče. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine revizore sa suradnicama i suradnicima, poštovane dame i gospodo. Evo nakon ovih rasprava koje su znale biti dosta temperamentne u prethodnim točkama u ovoj točci rasprava o nalazu revizije financijske revizije političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2012. narodski rečeno revizija poslovanja hrvatske politike. Ja bih to nazvao jednostavnije tim rječnikom, politike koja kroji zakone kao formalne okvire nekih svojih razmišljanja kako i na koji način voditi ovo društvo. U tim zakonima nameće norme ponašanja, postupanja, procjenjuje stupanj odgovornosti ukoliko pogriješite, propisujete konzekvence ako pogriješite pravnim i fizičkim osobama, dakle građanima poduzetnicima, institucijama. I onda bi bilo jako dobro da kad već preuzimamo tu ulogu kao političke stranke da red koji je nužno potrebno uvesti u hrvatsko društvo uvodimo ponajprije u svojim dvorištima, pa da onda s punim pravom i s punim autoritetom propisujemo kako i na koji način će se ponašati i koje obveze će poštivati, preuzimati hrvatski građani. Ova revizija je napravljena u skladu sa međunarodnim revizija napravljena načelima koji nisu samo naša specifična načela nego su načela funkcioniranja revizije. Ona je obuhvatila prihode i rashode, načine stjecanja prihoda, ispravnost vođenja knjigovodstva, prikazivanja, vjerodostojnog prikazivanja u financijskim dokumentima. Jednom riječju skenirala je ispravnost rada, financijskog rada političkih stranaka. Dakle, autoriteta koji propisuju sve u ovom društvu i kakav je nalaz ove revizije po prilici sličan kao i prethodnih godina i ovaj put mi je prilično lako govoriti za ovom govornicom. Jer evo spomenut ću samo ime svoje stranke, nastojat ću bit toliko korektan. Hrvatska narodna stranka je već ne znam koju godinu za redom dobila bezuvjetno izvješće za svoje poslovanje. Međutim, ima i stranaka koje to nisu. Naravno to ne odriče formalno pravo da u ovom Visokom domu ili u predstavničkim tijelima na razinama županija, gradova i općina iznose svoja mišljenja na demokratski način i čelnici i predstavnici onih stranaka koje već dugi niz godina za redom dobivaju uvjetno mišljenje, kojima se veće ili manje nepravilnosti pokazuju i prikazuju u revizijskim izvješćima. 105 odnosno 115 milijuna kuna ukupnih prihoda koje su ostvarile ove stranke, a među njima je 13 parlamentarnih stranaka kao najvažnijih budimo tako ovog trenutka najvažnijih političkih opcija u državi i obuhvaćeno je 12 drugih stranaka koje imaju nešto značajnije prihode. Dakle, 115 milijuna kuna od kojih je najveći dio iz državnog proračuna i iz proračuna jedinica lokalne samouprave. Što to govori? Ne radi se o dominantnom prihodu koji su dobrovoljno kroz članarinu dali članovi tih stranaka, koji su se svojevoljno opredijelili bit članovima stranaka, participirat u njihovom radu, nego se radi o sredstvima hrvatskih građana, radi se o sredstvima hrvatskih građana koje su uplaćivali kroz razno razne poreze i davanja u proračune gradova, općina, županija i državni proračun. Odgovornost u trošenju tih novaca trebala bi biti na najvišoj mogućoj razini. Jednostavno je nevjerojatno i stoga dobronamjerni apel naglašavam bez da bilo koju stranku ponaosob, odnosno pojedinačno izvlačim iz konteksta ove rasprave bilo bi dobro, stvarno prije nego šta krenemo i prije nego što uzmemo sebi za pravo da kao zastupnici bilo koga prozivamo. Bilo bi dobro da u svojim političkim strankama svi i nadalje damo truda kako mi koji smo bezuvjetni do sad tako i oni koji to tek trebaju postići da se dovedemo u red. To je demagogija, to je istinska demagogija doći u ovaj Visoki dom, dijeliti lekcije i imati uvjetno mišljenje zbog većeg ili manjeg kršenja zakona. Ali dame i gospodo zbog kršenja zakona u financijskom poslovanju. Dakle, nije problem da je netko prešao na krivom mistu cestu, nije pazija di je pješački mada je i to kršenje zakona. Ovdje se radi o poslovanju i vjerodostojnosti prikazivanja tog poslovanja političkih stranaka. Dakle, onih koji su dobili povjerenje građana i birača, koji imaju krucijalnu ulogu vođenju ovog društva, kreiranju njegove sudbine, koji uzimaju sebi za pravo da hvale i kude, da sugeriraju, kritiziraju i da u konačnici kreiraju, propisuju i izglasavaju zakone koji imaju obvezu prema građanima, stvaraju obvezu građanima Republike Hrvatske. Političke stranke koje stvaraju zakone u kojima su kaznene konzekvence za kršenje zakona. Političke stranke koje su od građana ove zemlje za svoje poslovanje šta je potpuno normalno dobile 115 milijuna kuna u 2012. godini. I trebaju na taj način dobivati prihode, jer na taj način se stvara mogućnost da pošteno, korektno rade svoj posal i da ne budu podložne korupciji, kriminalu i bilo čemu drugom. Ali kad dobivamo novce od gospodarstva ove zemlje, od građana ove zemlje iz kojih se financira naš rad onda je minimum odgovornosti i pristojnosti da dobivamo bezuvjetna izvješća ne želeći spomenuti nijednu stranku dalje po imenu u ime kluba HNS-a u svakom slučaju pohvala svim onim političkim opcijama koje su dobile bezuvjetno mišljenje i preporuka, sad ne revizorska nego ljudska, politička, onima koji nisu dobili bezuvjetno mišljenje da bi bilo korektno prije nego što počnemo govoriti o demagogiji da se zrihta stvar u svojoj kući. U svakom slučaju smatramo da je praksa analize poslovanja političkih stranaka nužna, da je ovo izvješće vrlo pregledno i korektno, prema meni, nisam stručnjak za reviziju ali iščitavajući iz njega sam dobio kompletnu sliku što se u principu događalo. Klub HNS-a će naravno podržati ovo izvješće. I uz još jednu napomenu generalno sve političke stranke uključujući i moju su stigmatizirane u ovom društvu, a na pijedestal se često u medijima stavljalo građane koji se uključuju u politiku, nezavisne, bez namjere da bilo što, bilo kome što mi dalmatinci kažemo pritašela ali su se i takvi oblici bavljenja politikom pokazali u nekim situacijama nedovoljno odgovorni, nedovoljno pedantni i nedovoljno profesionalni. Dakle, ima i nezavisnih vijećnika koji su dobili uvjetno mišljenje i kod kojih su pronađene nepravilnosti u poslovanju. Nisu stranke i ne bi trebale biti baš najveće zlo u ovom društvu. Iako nas se pokušava na taj način staviti u kontekst. Korektnim, zakonitim poslovanjem, pedantnim vođenjem knjiga, vjerodostojnim prikazivanjem poslovanja možemo skinuti barem dijelom stigmu koju nam se nameće, barem dijelom. Jer nažalost koliko god neki od nas, bilo na razini stranke ili pojedinaca, korektno i pošteno radili svoj posao rijetko ćete dobiti naslovnicu za nešto dobro što ste učinili a jako često će vas rastegnuti na pravdu Boga. Zato nemojmo sebi, a i radi zdravlja mentalnog u ovom društvu, radi uspostave kriterija, radi stvaranja istinskih autoriteta u politici nemojmo sebi dame i gospodo dopuštati da u budućim izvješćima 50% onih koji su obuhvaćeni revizijom dobije bezuvjetno, bezuvjetno, a 50% uvjetno mišljenje jer to uvjetno mišljenje lebdi generalno kao upitnik nad glavom hrvatske politike. U ime kluba HNS-a još jednom mi ćemo podržati ovo izvješće. Hvala na pažnji.

nisam baš sklon ovim međuklupskim replikama, međutim, osim naravno da se slažem s vašim izlaganjem. Vi ste dotaknuli sam legitimitet ako ima bezuvjetnu, uvjetnu da ne kažem nemamo drugih mišljenja osim uvjetnih i bezuvjetnih političkih stranaka koje upravljaju i sredstvima i državom ili lokalnim samoupravama. Moram priznati da u ovom trenutku isto tako treba reći da građani RH uplaćuju u državni proračun, građani RH imaju pravo biti i organizirati se u političkim strankama, građani RH temeljem svih informacija i biraju one koji će njih predstavljati i odlučivati o raspodjeli proračuna. Isto tako kad se govori i o odgovornosti i naše stranke ali i svih stranaka danas da je način na koji državna revizija radi i pristupa ovom poslu ne samo u lokalnoj samoupravi i općenito što smo raspravljali u prethodnim točkama u reviziji političkih stranaka zaista možemo reći da se rad političkih stranaka dobiva jedan visoki legitimitet jer pristup i način u kojem se maksimalno izbjegava i kontrolira u biti mogućnost i raznih donacija i korupcije eventualne se sprečava s ovim načinom kontrole. I to je iznimno pozitivna stvar. isto tako evo moram napomenuti da imamo nekih trećih, četvrtih, petih puteva koji se pojavljuju i žele voditi državu i lokalne samouprave a ne znam kako bi njima mogli iskontrolirati njihovo poslovanje kad u biti nisu ostvarili mogućnost da ih Državna revizija pogleda. A bilo bi vrlo dobro i znati kako oni to rade ili bi radili da građani RH sutra ne riskiraju tko bi ih mogao predstavljati. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Petar Baranović. Kolega Gjurkoviću ja sam u svom izlaganju dao akcent na ono što smatram da je temeljno. Trošimo novac građana RH, trošimo novac ljudi koji žive jako teško i kad se troše kune koje se ubiru u tim okolnostima u kojima njihovi donori zapravo žive, odnosno obveznici poreza i drugih davanja onda je vjerodostojno i ispravno poslovanje financijsko minimum minimuma neke političke opcije ili pojedinca. Za mene je neprihvatljivo da dugi niz godina se u nekim slučajevima pojavljuju iste stvari. Ono što želim reći još kao dio odgovora na vašu repliku to je da je dovoljno teško vrijeme u kojem donosimo teške odluke zbog kojih ćemo čak i ukoliko smo u svim drugim segmentima apsolutno ispravni biti stigmatizirani, biti krivo pogledani, ono što kažu u Dalmaciji priko oka krivim pogledom. Ne treba nam u hrvatskoj politici da nas se gleda kroz lupu ljudi koji troše tuđe pare na nepravedan način. I zato još jednom apel svima i u ovom Visokom domu i generalno u hrvatskoj politici kolegama koji su se odlučili baviti ovim nezahvalnim poslom danas da se pobrinemo za ispravnost poslovanja i funkcioniranja naših opcija koje zastupamo i u kojima smo našli svoj politički prostor. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvaženi kolega Baranović ne bih se javio da nisam čuo riječ demagogija koju ste vi u pravom kontekstu upotrijebili. Jer često čujemo ovdje sa saborske govornice prodike o poštenju, o pravdi, pravednosti, radu, redu i tko to izriče? Izriču političari čije stranke rade loše, krivo, čije se ne drže zakona, gaze zakone. Prema tome ja isto neću spominjati niti jedno ime, niti jedne stranke. A tada upirom prstom, evo tu su Laburisti-demagozi. Drugi puta kada upotrijebite tu riječ, pogledajte sebe u svoje dvorište, pometite tamo gdje treba pomesti. Demagogija je govoriti o pravdi, poštenju, radu, redu a sami niste ni pravedni ni pošteni jer tako kaže revizija, stranke ne mislim po na osobno. Podržavate stranke da rade loše a mi bismo ovdje trebali biti primjer poštenja, rada i poštivanja zakona a nešto kasnije ću reći u ime kluba o tome predložiti kako bi trebalo raditi i što sa strankama koje iz godine u godinu krše zakone.

oko neke stvari potpuno odista je danas je bilo demagogije u Hrvatskom saboru, bilo je i to izvan granica dobrog ukusa i zna sam da ćete iskoristiti priliku da reagirate na to i reagirali ste potpuno ispravno s punim pravom. Jednako tako se slažem s vama da mi moramo biti primjer, prvi primjer iz ovog Doma s ove političke razine, ova razine koja preuzima temeljnu odgovornost bilo oporbe bilo na vlasti za funkcioniranje ovog društva moramo biti primjer kako i na koji način treba postupati, poslovati a da se besprijekorno poštuju hrvatski zakoni, posebno propisi. Hvala i vama. Idemo dalje u raspravu. Na redu je HDSSB- klub njihov i poštovani zastupnik Boro Grubošić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala poštovani gospodine predsjedniče, gospodine glavni državni revizore sa suradnicima i suradnicama da ne Pa meni je smiješno ovaj, moram odmah nisam imao priliku za repliku jel da se neki ovdje koji govore ne prepoznaju iako mislim da su izravno upućene kritike za za taj stalno spominjani populizam itd. al dobro nećemo o tome. Dakle, meni se čini da kada pogledamo ovo izvješće i novcu koji je utrošen za financiranje političkih stranaka da se političke stranke u RH ponašaju kao nedonoščad i žive kao nedonoščad, pa gotovo na inkubatoru, oni u inkubatoru bez infuzije od strane države i jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave zapravo oni ne bi preživjeli, poglavito kada pogledamo izvješće i o donacijama, o članarinama i kada bismo odbili ono što država daje, onog Zakona o političkih stranaka, dakle o uspjehu na izborima i kasnije tijekom rada bilo u bilo kojem od predstavničkih tijela zapravo to tako. Kada ne bi bilo te donacije, a kada ne bi bilo tih dotacija od države i od toga političke stranke ne bi mogle postojati jer one cifre i svote koje su navedene od članarine, to nije ništa. Što to znači? Da naši građani kako je rekao Baranović iz svojih poreza, prireza i ostaloga putem države i središnje države i tijela lokalne i regionalne samouprave financiraju političke stranke. Kada pogledamo iznose i usporedimo te iznose onda vidimo da je to zaista ja ja bih volio znati neke druge države Europske ili ide li npr. gospodin Clinton, Obama ili bilo koji čovjek kandidat za predsjednika Amerike na izbore bez barem 200 milijuna dolara osobnog

ili vladajuća stranka itd. Što to u ovome izvješću mi možemo iščitati? Možemo iščitati da u Hrvatskoj postoji 140 stranaka. Ovdje neke i nisu obuhvaćene dakle revizijom pa sam ja kao nekakav bivši čelnik akcije Hrvatske republikanske seljačke stranke prije jedno pola godine išao u MUP na poziv na poziv dakle državnog odvjetnika dati izvješće o toj stranci, je li šta ona imala nekakvog prometa u 2012.i postoji li ona, je li se sastojala i kakvi su njeni prihodi i rashodi? Iako ja nisam u toj stranci već osam godina ali nominalno jesam čak i predsjednik iako stranka ne postoji više. Takvih stranaka ima sada kada bismo pogledali, kada pogledamo ovo izvješće a ja ću, mogu ih ih čak i pobrojiti iako možda nije lijepo da ovdje na Saboru te nabrajam. nabrajam. Moje malo Međimurje, Liga za brod, dakle svuda ih ima, Srednjoeuropska akcija, Sabor hrvatskih Roma, stranka običnih ljudi i ne znam ajmo još ne znam ajmo još dalje pogledati Paška stranka, Pločanska stranka, Hrvatski oslobodilački pokret, Hrvatsko zvono, Blok poljoprivrednika Hrvatske, Naša stranka, Pokret za modernu Hrvatsku, Hrvatska demokratska regionalna stranaka, ne bih htio više dalje nabrajati. Pitam se bi li ovo izvješće da nema takvih stranka koje zapravo faktično više ne postoje. Bilo je puno kraće, sadržajnije, potrošili manje papira i hrvatskih šuma i vaših CD-ova na ovome vragu pa bismo imali tu nekakvih izvješća, nekakvih ajde 40, da kažem djelatnih aktivnih stranaka, Kada se bilo koja stranka formira, onda u statutu piše da stranka prestaje sa radom završnom skupštinom. Dakle, mora se skupština završna gdje će stranka kaže više je nema. Dakle, da, da, sve su stranke to prepisali jedna od druge, tako se radi statut, Donja resavska škola, jel, iz Donje Resave, pišu da stranka prestaje s radom i sa postojanjem kada to skupština odluči, te stranke, jel. Međutim, kad stranka nestaje i prestaje, kad se raspada, nitko ne održava tu završnu, smrtnu da kažem pod navodnike, skupštinu te stranke. I onda ona i dalje postoji i u izvješćima HIDRA-e, imate, dobivate svake godine knjigu u kojoj piše tih popis 140 stranaka, a zapravo ih nema možda više od 40, 50 u Hrvatskoj. Stoji, ali sigurno ne postoji. Ne postoji više, ne egzistiraju, ne djeluju, uopće ih nema. Čemu više, već 20 godina u Hrvatskoj ne uredimo taj prostor? I mene su zvali iz HIDRA-e, postoji li ta stranka u kojoj sam ja bio nekada član? Ne postoji, ali mi smo održali završnu skupštinu i razišli se. I tako ja sam predsjednik cijelo vrijeme već, u papirima sam predsjednik te stranke već 10 godina tako. Eto, i sad ćemo tek onda o reviziji našim strankama. Što reći o uvjetima i bezuvjetima, kaže gospodin Baranović, 50:50. Da, 50:50, ali nitko nema neuvjetna mišljenja, dakle i uvjetno je prolazno, ono dvojka, čista dvojka. Mislim, pa prema tome ne možemo

jedinica, ovo je već dvica, trica, a bezuvjetno je čista petica ako bismo mogli prevest to na školske ocjene. Prema tome bezuvjetno mišljenje kaže, ovdje piše da je izraženo za 12 stranaka i 13 je uvjetnih mišljenja za stranke koje, kako kaže ovdje imaju preko 100 tisuća kuna ukupnih prihoda. One druge stranke su također pobrojane, one su ovdje navedene. Navedeno je koliko koja stranka ima prihoda iz državnog proračuna, koliko prihoda iz proračuna lokalnih jedinica. Po tome se vidi i uspjeh na izborima zapravo, dakle i ovo je jedan statistički dobar podatak koji nam može podastrijeti argumente kada govorimo o uspješnosti na izborima. Kada gledamo dvije, ajde da kažem, onu crvenu i plavu stranku po nekakvim njihovim razmišljanjima, glavne stranke u RH, dakle HDZ i SDP, HDZ 32% udjela ukupnog u prihodima, dakle stranaka, a SDP 30,4%, dakle te dvije stranke gotovo imaju prihode 2/3 od ukupnih prihoda. Tako da je to možda, evo samo kao pod jedan, neću reći da imam išta protiv, to je činjenica kako tu stoji. Sad znamo samo da neke od tih stranaka malo kasno prijave svoje prihode pa dobiju i kaznu od Povjerenstva, ali dobro to je, sve je to ljudski. Dakle, kada govorimo parlamentarnim strankama, jedna moja stranka, da je odmah kažem je dobila, hvala Bogu i evo radu radu naših računđija, dobila beuzvjetnu ocjenu, bez ikakve greške za 2012. godinu. Od izvanparlamentarnih stranaka, dakle vidi se da je, dakle s obzirom na prihode koji preostaju samo od jedinica lokalne i regionalne samouprave, eto ističu se jedino Hrvatska socijalna liberalna stranka i Hrvatska, Hrvatska stranka prava koji imaju očito vijećnike ili pak tu i tamo gradonačelnike ponegdje pa onda su ti prihodi od jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, rečenica koja piše na stranici 5 je zanimljiva, da su političke stranke, dakle u 2012. godini primile dobrovoljne priloge ili donacije od 512 fizičkih i 71 pravne osobe, dakle 512 fizičkih, dakle sve stranke su primile, dakle 512 donacija od fizičkih osoba i 71 donaciju pravnih osoba. Neki drugi prihodi od zakupnine, od prodaje stanova, itd., prodaje imovine, kamata, itd. iznose 4 milijuna i Hvala i vama. samo izvješće je vrlo dobro napisano bez obzira kako kome pravo ili krivo, ali od onih koji su ocjenjeni od Državne revizije i zaista nema primjedbe na samo izvješće, a to da smo mi zapravo, da ne kažem sisavci hrvatskih građana, a preko ovih institucija države i regionalne samouprave i da živimo, e sad pitanje je samo koliko to i poštujemo koliko to i poštujemo te građane, koliko radimo za njih, to je druga stvar. Dakle, HDSSB će biti, jasno potpuno za ovo izvješće. Hvala lijepa. Hvala i vama. Replika poštovane zastupnice Nade Jelaš. Nadice Jelaš, ispričavam se. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Pa kolega Grubišiću, naglasili ste u svojoj raspravi da se parlamentarne stranke u daleko najvećoj mjeri financiraju novcem poreznih obveznika. Dakle čak 92% prihoda parlamentarnih stranaka alimentira se iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalna) samouprave. I sama ta činjenica obvezuje da se tim sredstvima raspolaže zakonito i doista se slažem s vama da je uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju u ovom slučaju vrlo teško prihvatljivo. Dakle bilo bi zaista dobro da su sva izvješće bezuvjetna. Negdje oko 6% prihoda stranke ostvaruju od članarina i upravo vezano za tu činjenicu dakle o učešću sredstava prikupljenih od članarina imam jednu primjedbu. Naime, kako kažu odnosno kako sebe smatraju najveća stranka HDZ deklarira 220 tisuća članove i oni od članarine, a to je vidljivo iz tabele 1 iz ovoga izvješća ostvaruju prihode od članarine 2,3 milijuna kuna. Sljedeća stranka po broju ajmo reći članova dakle SDP ima 40 tisuća članova, a ostvaruje veći iznos od članarine dakle 2,6 milijuna kuna. kako je to moguće? Kako to tumačiti? Imate podatke iz HDZ-./ … Da, da imam ja podatke sve. OZNA sve dozna. E ovako gospođo Nadice Jelaš vidite mi imamo isto 40 tisuća članova kao SDP a nemao nijedne kune od članarine, zato što smo propisali da nema članarine u HDSSB-u, dakle nema članarine. Članovi ne plaćaju članarinu i to je propisano Statutom HDSSB-a. Vi imate čak koliko? 2 2,5 milijuna vi ste svoje članove prilično opteretili a i HDZ po ovome ispada da je njihova članarina po jednom članu 10 kuna godišnje, koliko sam ja izračunao jeli tako? E sada jeli to tako ili nije ja to ne znam. Ali vi očito imate možda 100 kuna, a njihova je 10 i sada eto jeftinija stranka, šta možete. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sada ćemo čuti sve u ime kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru. poštovani zastupnik Ivan Šuker. Hvala i vama. kolege iz najveće konkurentske stranke vode brigu kako mi plaćamo članarinu. Naša većina članova oni koji imaju manje prihode ne plaćaju članarinu i ovo je većina članarina od dužnosnika. Međutim kada smo se već primili ovoga vrlo je interesantno kako mi u Hrvatskom saboru volimo se igrati riječima, kada smo raspravljali danas ujutro o izvješću Državne revizije o radu Vlade RH onda sporno uopće nije bilo uvjetno mišljenje za ministre koji pripadaju jednoj političkoj opciji, dapače to je bilo sjajno. Sada kada raspravljamo o političkim strankama to je problem. e sada bi ja volio kolegice i kolege čisto radi korektnosti itd. da da smo pročitali recimo da ste konkretno vidjeli zbog čega je to moja stranka HDZ dobila uvjetno mišljenje. Međutim ja s nestrpljenjem očekujem nalaz Državne revizije za političke stranke za 2013.godinu, pa da vidimo da li će isti kriteriji biti, ali kažem o tom po tom. Međutim ja se cijeli život volim igrati s brojkama i pratim brojke pa je vrlo interesantno na prihodovnoj strani HDZ kada se sve skupa zbroji je na vlasti negdje u 55, 56% jedinice lokalne samouprave, dakle županija, gradova i općina. Neke stranke su na vlasti samo u jednom malom dijelu Hrvatske, a sudjeluju u vlasti doduše sa malim postotkom u jednom dijelu Hrvatske pa kada pogledate prihode iz proračuna proračuna jedinice lokalne samouprave onda je vrlo interesantno da stranka koja je na vlasti u 55, 56% jedinice lokalne samouprave participira ukupnim prihodima iz proračuna jedinice lokalne samouprave samo sa 26, 27%. Vrlo je interesantno da nikoga taj podatak nije ubo u oči. Ili još jedan drugi podatak, a zove se prihodi od dobrovoljnih priloga i donacija. Vrlo je interesantno kada stranke dođu na vlast kako ti prihodi od dobrovoljnih priloga i donacija skaču, a kada odete s vlasti kako vam padaju. Pogledajte to, mislim to je na tragu. Ne, ne pogledajte kolegice i kolege pa ćete vidjeti. Pa idemo raspravljati o podacima koje pišu ovdje. Dakle to je tako. A isto tako vrlo su interesantni drugi prihodi i onda vidite stranačke dužnosnike koji uplaćuju po 30, 40 tisuća dobrovoljnih prihoda stranački dužnosnici. Možete to vidjeti. Bio sam ja ministar financija kada sam davao suglasnost jednoj političkoj stranci za zaduženje pa je to zaduženje bilo planirano na nekakvih 15 zastupnika, a nakon izbora su imali ne znam 4 ili 5 zastupnika a kredit je uredno vraćen, a kompletan kredit je dan dan na 15 zastupnika. Ali nisam vidio tu opasku u nalazu Državne revizije. Tako da ima raznoraznih informacija ali mislim da nije vrijeme da govorimo o tome nego da progovorimo što su problemi zašto su neki dobili uvjetno neki bezuvjetno i da iskreno govoreći političke stranke u Hrvatskoj okreću godišnje 115 milijuna kuna. je logična stvar bilo bi idealno kada bi poslovanje političkih stranaka bilo idealno da svi dobiju bezuvjetno mišljenje i onda se vjerojatno ne bi ovdje prepucavali onda bi bezuvjetno bilo bezuvjetno, uvjetno uvjetno bez obzira o kojem segmentu Državne revizije raspravljali. Ali gledajte, najedanput je sustav unutarnjih kontrola postao nešto što je primarno i ako nije ustrojeno po svim ustrojbenim jedinicama, a to su županijski odbori onda je to jedan od razloga da ćete dobiti uvjetno mišljenje. ali ako imate ustrojenu unutarnju kontrolu na razini središnjice stranke i ta unutarnja kontrola vodi koordinaciju sa ljudima koji vode financijsko poslovanje u županijskim odborima, ne to nije dobro mora se osnovati na svakom. Sada gledajte, nije baš svejedno da li imate stranku recimo veličine kao što su SDP i HDZ imate u svakom županijskom organizaciju imate veliki broj ljudi ustrojeno. Da li ćete to na takav način ustrojavati ili netko tko u nekim županijama ima vrlo mali broj stranaka i u principu stranka mu funkcionira značajnije samo u nekoliko županije. Ali kažem, o tom po tom. Ja samo želim raspravljat o činjenicama. Također, ako otpišete jednoj županijskoj organizaciji 200 tisuća kuna i to je vjerojatno razlog zašto ćete dobiti uvjetno, a ne bezuvjetno mišljenje. Također je problematično zašto su jedinice lokalne samouprave ne jednoj političkoj stranci, nego to je vjerojatno praksa za sve političke stranke u jednom gradu. Ako je dobila jedna politička stranka besplatno prostor onda su to dobile sve političke stranke ili su dobile uz simboličan najam. I to su činjenice. I mi možemo ovdje u Saboru i donijeti zakon da to ne može ići tako, da ide po tržišnim cijenama i onda će na kraju bit prelijevanje iz šupljeg u prazno. Vijećnici će donesti na gradskom vijeću ili općinskoj ili županijskoj skupštini odluku o tome da imaju veću naknadu po članu vijeća koje dobivaju stranke, da bi kasnije te novce pretočili u najam poslovnog prostora. Prema tome, ja osobno mislim ako je isto pravilo za sve političke stranke u jednom gradu, ako se prostor daje bez naknade da tu nitko nije napravio nikakvu grešku. Zašto? Zato što su političke stranke jedan od najvitalnijih, najbitnijih dijelova za funkcioniranje jednog grada. Oni kraju iz njih proističu oni koji rukovode gradom. I ako je to odluka gradskog vijeća da se uz nekakav simboličan iznos da i ne možete vi ako imate recimo većina gradova u Republici Hrvatskoj ima prostore za političke stranke u jednoj zgradi gdje su praktički sve političke stranke. Pa ne možete vi raspisati natječaj da taj prostor dajete u najam za milog boga, ako ste tu zgradu odredili i što je logično za političke stranke. Političke stranke tu dijele taj prostor, plaćaju zajedno čišćenje, koriste zajedničke prostore i nikada nemate sukoba pa da se ne znam mi koliko ovako sukobljavamo. Ali međutim, nikad nemate nikakvih problema. I sad mi recite kako ćete vi za jedan takav prostor raspisati natječaja. Pa nemojmo sami sebi raditi nekakve probleme i bit veći Katolici od Pape. Ali to je jedan od razloga isto zašto je recimo HDZ dobio uvjetno ne bezuvjetno mišljenje, jer u pojedinim gradovima i općinama ima prostor bez naknade. Dakle, to je to. Ja se iskreno nadam da ovi svi nedostatci koji su, četiri su zbog kojih je HDZ dobio, a ja sam im rekao javno ne želimo njima da budu ispod tepiha zbog kojih je dobio uvjetno mišljenje. U 2013. će bit otklonjeni i sigurno će biti bezuvjetno mišljenje. Ali ponavljam, mene daleko više intrigira ova tablica na strani 4. Dakle, kad pogledate malo strukturu prihoda prije svega iz jedinica lokalne samouprave. Imate stranaka koji prihoda uopće nemaju od članarine zato jer su oni donijeli takvu odluku. Ali kažem, vrlo interesantni su ovi prihodi, dobrovoljni prilozi i drugi prihodi koji čine ukupno 46, čine negdje oko 7,6 milijuna. To vam je 7% ukupnih prihoda. Kažem prihodi od dobrovoljnih priloga su vrlo interesantni. Kad ste na vlasti ponavljam da rastu, a kad niste na vlasti onda vam padnu. Prema tome, kolegice i kolege svi mi mislim da bi trebali djelovati ka tome da ova izvješća budu bezuvjetna svatko u svojoj političkoj opciji, a isto tako da riječ bezuvjetno tretiramo jednako i kad nam paše i kad nam ne paše. Isto tako riječi uvjetno kad nam paše i kad nam ne paše, a vjerujte mi kao ministar financija koji je bio 7 godina ministar imam niz informacija koje bih mogao, ali to mi ne pada na pamet iznesti ovdje kako su koje političke stranke poslovale. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče, zahvaljujem se. Ma kolega Šuker ja sam zapravo samo htjela se referirati na onaj dio kad ste govorili da ne vidite problem da su stranke sve pod istim uvjetima, odnosno recimo besplatno u nekakvim prostorima. I ja se s vama slažem i to je u većini gradova znalo biti tako, ali s obzirom da od 1.1.2014. moramo obračunati 25% PDV-a na najam prostora, te stranke će morati završiti na kraju na licitaciji jer one moraju sada ići na natječaj. Svi ti prostori ne samo za stranačke nego i za druge udruge koje su koristile prvo gradske prostore besplatno sada će se uvjeti morati promijeniti. Naprosto ćemo se svi naći u problemima. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Pa gledajte, mi smo ti koji kreiramo zakone. Mi smo ti koji donosimo nebuloze. Jedna od nebuloza imat ćemo prilike o njoj raspravljati u ime Zakona o neprofitnim organizacijama koje dolaze, pa koje ćete vidjeti, koje će mnoge nevladine udruge, institucije ove države koje su itekako bitne za pomoć onima kojima je ta pomoć najbitnija dovodi u situaciju da neće moći egzistirati. Dakle, to su naše nebuloze. Ako mi znamo da imamo takvih slučajeva, onda kako možemo donest takav zakon. A sad se možete misliti kad mi takav zakon donesemo za poduzetnike, a na žalost ih donesemo. Ja sam to namjerno rekao upravo zbog toga što znam što nas čeka jer smo donijeli takav zakon. A kad smo govorili da ne donosimo takav zakon, da ćemo sami sebi skočiti za vrat nitko nije htio slušati. Evo ja vas unaprijed upozoravam na Zakon o računovodstvu neprofitnih organizacija. I sadašnji zakoni u potpunosti određuju da onaj tko želi može kontrolirati sve neprofitne organizacije. Da li je to Porezna uprava, da li je to Državna revizija? Međutim, ne. Mi hoćemo bit veći popovi da bi istaknuli da treba kontrolirati mamića. Nekom paše u ovom trenutku da kaže da treba kontrolirat Katoličku crkvu. Pa neka donese takvu odluku. A kad se zbog toga suoči sa milijun i jednim problemom kod ljudi koji su invalidne osobe i onima kojima stvarno treba pomoći, onda ćemo reći zašto smo tako napravili. dajte vi meni recite, ja sam rekao je li logično ako grad ima jedan prostor gdje su oduvijek bili politički savezi, od saveza komunista, socijalističkog saveza. Ako su devedesete tu ušle političke stranke i kako su se rađale nove političke stranke dobivali su prostor tu da grad ne donese odluku i neda taj prostor bez nagrade, a da stranke plaćaju i dijele režijske troškove. I onda kako možete uvesti PDV na to? Mislim, jer grad nije u sustavu PDV-a. Prema tome, ne možete ga ni naplatiti. Hvala lijepa. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je klub Hrvatskih laburista u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Branko Vukšić. Uvaženi predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi revizore sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Na početku odmah o izvješću. Izvješće je dobro, pregledno i predobrohotno. U svom kratkom izlaganju jer se nema što puno govoriti a da se ne ide u neku raspravu koja bi možda i nakon toga uslijedili udarci ispod pojasa i da se ne izaziva vatra, neću spominjati ime nitijedne stranke jer bi bilo ne fer spomenuti neke a ne spominjati sve ako govorimo o istim problemima. Kako ne bih skupljao, često to znaju kolege govoriti, jeftine političke poene. Spomenut ću samo ime jedne stranke, a to su Hrvatski laburisti. Mi smo dobili bezuvjetno mišljenje. Otkako postojimo i imamo financijska izvješća uglavnom svaki put smo dobili bezuvjetno mišljenje. Zašto je to vrlo važno? Pa upravo zbog toga što sam govorio u replici. Mi smo ovdje izabrani u ime naroda ne da bismo bili najgori ili da bismo bili gori od onih koji su nas izabrali nego da bismo vodili da bismo davali primjer drugima, da bismo ovdje u Saboru govorili o moralu. Pa često kažu nema političara, nema moralnih vertikala. Međutim, ja se sjećam jedne polemike ovdje u Saboru kada mi je saborski zastupnik dijelio lekciju i nakon toga dobio presudu na sudu i to pravomoćnu presudu. I tad sam mu rekao nemojte dijeliti lekcije. Ali sve kolege su to prihvatili kao sasvim normalno. I sasvim normalno je da pola stranaka koje trebaju podnositi Izvješće o financijama dobiju uvjetno mišljenje. Ja kažem zato je predobrohotno, čak je sasvim normalno da iz godine u godinu neke stranke dobivaju uvjetno mišljenje i da nakon toga poslodavcima dijele lekcije kako oni trebaju poslovati. A nisu pomeli smeće sa svoga praga. S kojim pravom? Zašto je politika u očima građana toliko nisko? Zašto ne uživamo ugled? Pa kako ćemo uživati ugled kad ljudi, građani porezne platiše znaju kako se ponašamo. Govorim o politici, ukupnoj politici, svim političarima i svim strankama. Ne samo da se političari bahate na funkcijama pa kad dođu kako se ono kaže na neku poziciju uhvatili su Boga za bradu pa kupuju bijesne automobile one koje si nisu mogli priuštiti iz kompleksa jer misle čim više konjskih snaga to sam veća faca, bez obzira jel' to žensko ili muško. Sada vidimo da žene to isto tako upražnjavaju kao i muškarci, ako ne i više. Mislim da stranke u svim tim slučajevima, vidjeli smo, brane svoje članove. Neka institucije države rade svoj posao. Jučer smo imali ovdje glavnog državnog odvjetnika i znamo, bar po mišljenju Hrvatskih laburista, kako institucije rade svoj posao. Tako što love političke mrtvace. Ne samo da su vrlo visoko pozicionirani političari i dokazani kleptomani, ne da to osudimo nego uvijek to relativiziramo pa znate ali to je samo jedan pa nismo mi svi takvi. A svi smo digli ruke za njega i branili ga i rekli smo da su oni koji njega napadaju to su neprijatelji Hrvatske države. I sad kažemo pa ništa se nije dogodilo, pa što, pa on odgovara za svoje postupke, a mi ne. Koje smo mi moralne vertikale ovdje u Saboru? Ne samo da političari zapošljavaju svoje drugove stranačke i svoju rodbinu, političari dozvoljavaju da se u njihovim strankama neuredno posluje. I to je nezamislivo. Zašto svog predsjednika ne pitaju, koji odgovara za poslovanje, zbog čega mi iz godine u godinu ili zbog čega smo mi ove godine dobili uvjetno mišljenje? Zašto mi, kako ćemo mi saborski zastupnici sada dijeliti lekcije o dobrom poslovanju i poštivanju zakona kad mi ne poštujemo zakon? Neki zakasne, neki ne daju ovo, papire, vidi se u izvješću da ne ponavljamo ono što je iz izvješća. E onda oni koji to rade kažu vi ste populisti. Ne, nismo mi populisti, mi smo prihvatili tu etiketu. Jesmo populisti, govorimo ono što narod ne želi čuti nego ono što narod govori, prenosimo ovdje sa govornice. Jer nema većeg populizma nego što je ovaj 2 godine se u Saboru ali ne od manjine nego od većine. Jedno bih upozorio koje nije pogreška revizora i revizije to je kad mi zastupnicima tepamo neovisni. To je pogreška u zakonu. Zamislite zastupnik koji je bio 20 i nešto godina u jednoj stranci i onda ga izjure iz stranke ili sam otiđe iz stranke, prikloni se nekoj drugoj stranci ali formalno dobiva status neovisnog, a ne da je ovisan. Tko čičak se zakačio na njih i on je onda neovisan. Pa dajte! I kad to ljudi čuju kažu pa vidite te političare nemoralne, oni su samo nestranački. Nema neovisnog političara, ja još nisam vidio neovisnog političara da vam iskreno kažem, nisam vidio neovisnog političara. Oprostite, nema gospodina Kajina, on je neovisan, a glasuje za sve što mu većina kaže. Veći je zagovornik ove Vlade nego članovi Kukuriku koalicije, a vodi se kao neovisan. Samo da ispravim kolegu, mislim da su u 2012. ako je točno revizija utvrdila 123 stranke bile. Isto tako apeliram sa ovoga mjesta da uklonimo ono što nije dobro u Zakonu o političkim strankama, a to je da se one mrtve stranke, stranke koje ne djeluju, stranke kao što je evo gospodin Grubišić govorio koje stvarno postoje samo na papiru, mora postojati nešto neka mjera da se te stranke jednostavno brišu iz popisa. Moramo napraviti, donijeti u Saboru takav zakon jer izazivamo podsmijeh. Znate što kažu, 10 Hrvata 11 stranaka. nije to da sad ne demokratski ukidamo stranke ali stranka ne djeluje onda je nema, imamo je samo na papiru, tak da kažu ima ih 123 stranke a kakvi su, sve su one iste, pa čak ni nema stranka samo su na papiru. Pošto dobivamo više od 90% novca koje nam daju građani i to građani koji kopaju po kantama za smeće, penzioneri koji nemaju dovoljno novaca da bi skrpali kraj s krajem, mi nemamo pravo na uvjetno mišljenje, nemamo pravo na uvjetno mišljenje. Mi nemamo pravo na to da se ne držimo barem financijsko, ako imamo pravo političkih zabluda, ako imamo pravo na ideološke zablude, ali nemamo pravo trošiti netransparentno novac Hrvatskih građana. Nemamo na to pravo. Treba promijeniti zakon tri godine nakon, treba zakonske kazne donijeti da nakon tri godine kad se uvjetno dobije, nešto nije u redu s tom strankom. Prema tome, nama će porasti ugled, političarima, Saboru, svim državnim tijelima kad se počnemo ponašati onako kako tražimo da se ponašaju hrvatski građani i onda kažu pogledajte tko nama dijeli lekcije, oni koji ne znaju voditi financije, koji nešto dilaju ispod stola jer sumnja pada na sve. Nakon ovog ja se nadam da će Hrvatski laburisti podržat jer mi nismo monolitna stranka pa svi moramo isto glasati, ja sad govorim u svoje ima, malo govorim i u ime kluba, ja ću podržati ovo izvješće. Bilo bi dobro da sve stranke o tome povedu itekako veliku brigu i govorim još jedanputa pozivam i predsjedništvo Sabora da odvojimo jednu točku dnevnog reda o samome radu Sabora, njegovom ugledu, o statusu politike u Hrvatskome društvu. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Da li predstavnik predlagatelja želi završnu riječ? Ne. Time smo iscrpili sve prijavljene. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo o izvješću kada se steknu za to uvjeti. **Leko,